Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom točkom dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, čitanje, P.Z. br. 609. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja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 Da. Gospodin Josip Kraljičković, državni tajnik u Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Izvolite. **Kraljičković, Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Zadovoljstvo mi je u ime Vlade Republike Hrvatske predložiti i ukratko obrazložiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Razlog za donošenje ovoga zakona je provođenje Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, a ovo je jedna od mjera reforme javne uprave. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo osnovan je Zakonom o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo i počeo je sa punim radom lanjske godine. Centar obavlja djelatnost propisanu tim zakonom ali i posebnim zakonima i to Zakonom o vinu, Zakon o sredstvima zaštite bilja, Zakon o sjemenu i sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakon o biljnom zdravstvu, Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Zavod za sjemenarstvo i sadničarstvo osnovan je Uredbom o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i sadničarstvo koja je donesena na temelju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Zavod obavlja poslove u području sjemenarstva, rasadničarstva i priznavanja sorti poljoprivrednog bilja i poslove zaštite biljnih sorti kao intelektualnog vlasništva u stvaranju novih biljnih sorti na temelju Zakona o zaštiti biljnih sorti. Sjedište Zavoda je u Osijeku, a Zavod ima 48 zaposlenih djelatnika. Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. srpnja ove godine kojim je prihvaćen prijedlog o reorganizaciji agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima razumije./... poljoprivredu hranu i selo obavljat će poslove sukladno Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i Zakon o zaštiti biljnih sorti. Donošenjem ovoga zakona Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo preuzet će poslove, djelatnike Zavoda za sjemenarstvo i stočarstvo, njegovu opremu, prostor i financijska sredstva za obavljanje preuzetih poslova, te će doprinijeti racionalnoj organizaciji poslova i zadaća, a time smanjiti i troškove i uštede računamo minimalno 20% proračunskih sredstava u postupku usklađivanja plaća s plaćama javnim službama i drugim materijalnim troškovima. Mogu dodati da je ovo primjer osnivanja ovoga centra kako smo započeli racionalizaciju i efikasniji rad javne uprave u području poljoprivrede, da dosadašnji rad ovoga Zavoda, a on je samo godinu dana pokazuje da pet institucija koje su se ujedinile na temelju ovoga Zakona o centru u ovoj godini ostvarilo uštede oko 20%, a istovremeno smo uložili u izgradnju i zgrade za sam centar laboratorija više evo ukupno će to biti na razini gotovo 30 milijuna kuna. Ovo je pokazatelj kako se na novi način može bolje i uspješnije raditi, a da svi zaposlenici imaju dovoljno posla ili novih poslova i da se osigura učinkovitiji i bolji rad javne uprave koja bude i bit će i jest dostupnija našim poljoprivrednicima i našoj Vladi. Nadam se da ćete prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Ne. Otvaram raspravu. I u ime Kluba zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo kojeg je ovaj Visoki dom usvojio u veljači prošle godine i koji je objavljen u "Narodnim novinama" 27/09. Odmah u uvodnom dijelu ove svoje rekao bih kratke rasprave u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice želim naglasiti kako će naš klub podržati usvajanje predloženih izmjena i dopuna Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo kao što smo to učinili i prilikom donošenja osnovnog zakona jednostavno iz razloga što su Vladinim Programom gospodarskog oporavka i to u sklopu mjera reforme javne uprave predviđene ovakve i druge slične mjere i aktivnosti koje bi trebalo značajno pridonijeti racionalnosti, ali prije svega efikasnosti sustava državne i javne uprave. Ujedno koristim prigodu naglasiti apsolutnu i bezrezervnu potporu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice Programom gospodarskog oporavka kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela u travnju ove godine. Ta potpora posebno se odnosi na vladinu dosljednost u provedbi i realizaciji svih programskih mjera i aktivnosti s obzirom da smo uvjerenja kako će takav pristup zasigurno pridonijeti stabilizaciji hrvatskog gospodarstva, te njegovom budućem održivom razvoju s jedne strane, a s druge strane racionalizaciji efikasnosti i transparentnosti funkcioniranja države u cjelini. Dakako, prije negoli nešto konkretno kažem o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo smatram potrebnim osvrnuti se na važeći zakon kojim je u najkraćem uređeno osnivanje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo sa sjedištem u gradu Zagrebu i to kao javne ustanove koja će se, koja će obavljati poslove iz područja poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja. Podsjećam kako se osnivanje navedene ustanove temeljilo na programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. do 2011. godine. Doduše, programom je bilo predviđeno osnivanje Instituta za selo i seoski prostor koji se trebao baviti istraživanjima, izradama analiza te stručnih i znanstvenih podloga za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike što bi sve skupa dakako trebalo pridonijeti povećanju konkurentnosti domaće poljoprivrede i cjelokupnog cjelokupnog agro biznisa te olakšati pregovore sa Europskom unijom. Međutim s obzirom da je važećim zakonom predviđeno da se ustanova koja se njime osniva primarno bavi djelatnošću stručnog i razvojnog karaktera, a tek u manjoj mjeri znanstvenim istraživanjem, te zbog toga što se u Republici Hrvatskoj pod nazivom institut podrazumijevaju institucije koje se dominantno bave znanošću i znanstvenim istraživanjima, odustalo se praktično od prvotno predviđenog naziva. Veoma je važna činjenica kako u trenutku predlaganja i usvajanja važećih zakona u Republici Hrvatskoj istraživačke, stručno-znanstvene i upravne potrebe poljoprivrede poljoprivrednika, te ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ruralni razvoj servisirale su različite institucije i ustanove koje su uglavnom regionalnog ili usko specijaliziranog karaktera, te stoga niti niti su bile, a niti su danas u mogućnosti na cjelovit način sagledati potrebe sektora poljoprivrede i ruralnih prostora. Upravo je ta činjenica i bila poticaj Vladi Republike Hrvatske da spomenutim programom predvidi osnivanje jedne posebne institucije, odnosno ustanove koja će osim obavljanja poslova temeljenih na javnim ovlastima, moći adekvatno odgovoriti razvojnim potrebama poljoprivrede i ruralnih, odnosno seoskih prostora, a koje će se temeljiti na znanosti i istraživačkom radu, što se u konačnici i dogodilo osnivanjem hrvatskog centra. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo praktično predstavlja pravnog sljednika Zavoda za voćarstvo, Zavoda za tlo, Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, te stanica za južnu kulturu Dubrovnik, koji je danom upisa u sudski registar, odnosno 1. srpnja 2009. godine u potpunosti preuzeo imovinu sredstva, prava i obveze, te poslove i djelatnike nabrojanih ustanova, koje su zaključno sa 30. lipnja 2009. godine prestale s radom kao samostalni subjekti. Smatramo bitnim naglasiti kako centar trenutno ima 7 ustrojstvenih jedinica među kojima su i Zavod i za tlo i očuvanje zemljišta, te Zavod za maslinarstvo i južne kulture sa sjedištem u Osijeku i Dubrovniku, odnosno Dubrovniku, što znači da su djelatnici ranije samostalnih ustanova nastavili obavljati svoje zadaće na područjima gdje su ih i do sada obavljali, ali u okviru centra i to u zasebnim organizacijskim jedinicama. Temeljem članka 3. Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo,

danas bavi istraživačkim radom iz različitih područja vezanih uz poljoprivredu, hranu i selo, odnosno ruralni razvoj. Ovdje je važno spomenuti kako centar trenutno radi samostalno ili u okviru međunarodne suradnje, na nekoliko značajnih projekata koji se odnose na održive sustava gospodarenja te agro ekološke tehnologije i koji imaju karakter primijenjenih istraživanja, a o tome nešto više je rekao državni tajnik. Prethodno spomenuti način rada i djelovanja koji se zasniva na znanstveno-istraživačkom radu Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo omogućava njegova snažna multidisciplinarna stručna jezgra, koju trenutno čini 12 doktora znanosti, 14 magistara i 58 zaposlenika visoke stručne spreme. Spomenuta kadrovska struktura i njezine sinergijske mogućnosti danas čine znanstveno-istraživački kapacitet centra, zaista respektabilnim i zavidnim. Sve do sada nabrojane prednosti, ali i one koje su usmjerene ka racionalizaciji poslovanja, poput jednog upravnog vijeća i jednog ravnatelja, jednog žiro računa, jedinstvenog načina planiranja i programiranja rada, jedinstvene nabave i transparentnog trošenja proračunskog novca, jedinstvene primjene uredbe o koeficijentima i složenosti poslova u javnim službama, itd., moglo bi se dakle nabrojati još niz prednosti. Dakle sve ono što je pridonijelo da danas imamo ustanovu koja je u nešto više od godinu dana svoga poslovanja postigla visok stupanj efikasnosti i racionalnosti poslovanja, jasno potvrđuje opravdanost osnivanja Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Još samo nekoliko rečenica o konkretnom prijedlogu zakona, dakle Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Naime sukladno članku 2. predloženih izmjena i dopuna zakona, a od dana njihova stupanja na snagu Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo naravno u određenom propisanom roku, preuzet će poslove zaposlene, opremu, prava i obveze, te financijska sredstva potrebna za obavljanje preuzetih poslova poslova od Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, kojem je sjedište u Osijeku, i koji je osnovan još 1998. godine temeljem uredbe o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo. Dakle nakon donošenja statuta i drugih općih akata centra, usklađenih sa odredbama ovoga zakona, te upisa promjena u sudski registar, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo prestat će s radom, a sve njegove poslove, sukladno Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznanju sorti poljoprivrednog bilja, te Zakona o zaštiti biljnih sorti ubuduće obavljati će Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo. Dakako potrebno je naglasiti i to kako će centar preuzeti 48 djelatnika Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, a s obzirom na njihovu zavidnu kvalifikacijsku strukturu, objektivno je za očekivati i dodatno jačanje stručnog potencijala Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. I na kraju, uvažavajući sve prethodno rečeno, ali i činjenicu kako se ovim prijedlogom zakona Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo pripaja jedna respektabilna ustanova, koja je u proteklih 12 godina djelovala na iznimno visokoj i kvalitativnoj razini, pa će samim time dodatno pridonijeti snaženju ukupnih kapaciteta centra, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će usvajanje ovoga prijedloga zakona. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala vam Moram reći na početku ovog izlaganja da će klub Hrvatske seljačke stranke podržati Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Naime mi smo već u Hrvatskom saboru raspravljali o ovom zakonu i naravno da je on izuzetno važan jer donosi jedan novi u hrvatskoj poljoprivredi. Sam centar dakle je osnovan prema Zakonu o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Tim zakonom su propisane sve njegove djelatnosti, ali isto tako centar je zadužen i za provedbu nekih drugih zakona važnih za poljoprivredu, kao što su Zakon o vinu, Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakon o biljnom zdravstvu i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Naime Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo osnovan je uredbom o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, koja je donesena na temelju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Zavod obavlja poslove u području sjemenarstva, rasadničarstva i priznavanja sorti poljoprivrednog bilja Zavod ima 48 zaposlenih i Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. srpnja ove godine kojim je prihvaćen prijedlog o reorganizaciji agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima .../Govornik se ne razumije./... poljoprivredu hranu i selo obavljat će poslove sukladno Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i Zakon o zaštiti biljnih sorti. Donošenjem ovoga zakona Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo preuzet će poslove, djelatnike Zavoda za sjemenarstvo i stočarstvo, njegovu opremu, prostor i financijska sredstva za obavljanje preuzetih poslova, te će doprinijeti racionalnoj organizaciji poslova i zadaća, a time smanjiti i troškove i uštede računamo minimalno 20% proračunskih sredstava u postupku usklađivanja plaća sa plaćama u javnim službama i drugim materijalnim troškovima. I mi u klubu HSS-a podržat ćemo donošenje ovog zakona. Danas su sve ustrojstvene jedinice centra u fazi uvođenja akreditacije u području laboratorijskih analiza što smatramo izuzetno važnim i dajemo tom procesu apsolutnu podršku. Naravno, tu treba izuzeti Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo koji je u posjedu akreditacije već 8 godina, a u području senzorike 3 godine. To je naravno vrlo važno i u području biljnog zdravstva koje je vezano na uredbe EU i pregovaračka poglavlja, konkretno za Poglavlje 11. i 12. Proračunskim i vlastitim sredstvima u razdoblju od 1 godine, dakle od 2009. do 2010. godine uloženo je više od 5 milijuna kuna i u adaptaciju laboratorija centra te nabavku opreme za analitiku i dijagnostiku što mislimo da će bitno pomoći u stručnom radu samog centra. Pored redovnih zadaća koje su određene zakonom centar radi također i na nekoliko projekata samostalno ili putem međunarodne suradnje. Oni se odnose na održive sustave gospodarenja i agroekološke tehnologije, a imaju karakter primjenjivih istraživanja što nam daje za pravo vjerovati da će centar uspješno obavljati poslove na području sjemenarstva, rasadničarstva i priznavanja sorti poljoprivrednog bilja i poslove zaštite biljnih sorti kao intelektualnog vlasništva u stvaranju novih biljnih sorti kako je to i predviđeno ovim zakonom. Treba dodati da i druge zemlje EU upravo imaju uređene ovakve institucije gdje su centri, odnosno Zavodi za sjemenarstvo i rasadničarstvo sastavni dio zajedničkog Nacionalnog centra za poljoprivredu, hranu i selo. je i ova odredba, odnosno izmjena zakona i na tragu usklađivanja sa dobrom praksom u našim susjednim zemljama, zemljama EU gdje će i Hrvatska uskoro biti članica i mi u klubu HSS-a ćemo podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo znademo da je početkom 2009. godine donesen Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo koji je formiran od jednog broja ustanova i organizacija koja obavljaju djelatnost u poljoprivredi, to je bilo ovih 5 organizacija – Zavod za voćarstvo, Zavod za tlo, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu i Stanica za južne kulture Dubrovnik. U raspravi tada postavio sam pitanje zašto samo te organizacije i ustanove kad ih ima mnogo više koje bi također bile bitne za razvoje poljoprivrede i proizvodnje hrane u Hrvatskoj. U tadašnjem popisu organizacija koje su mogle ići bio je i ovaj zavod, ali i ergela ne znam Đakovo itd. i još ove neke danas problematične organizacije. Normalno da sam očekivao da na kraju ove godine raspravljamo o izvještaju o radu i rezultatima koje je centar ostvario od kada je osnovan. Državni tajnik je rekao da je to 20% ušteda. Mogu ja to i ne moramo vjerovati jer bez podastrijetih rezultata i izvješća mislim da je to ovako da idemo na riječ. Međutim, mi danas raspravljamo o izmjenama i dopunama zakona a da uopće nemamo pokazatelje kako radi taj centar, da li se pokazalo dobro okupljanje ovih organizacija pod jednu kapu i kakvu korist je imala hrvatska poljoprivreda od formiranja ovoga Centra za poljoprivredu, hranu i selu. Rezultati nažalost u poljoprivredi Hrvatske su dosta problematični. Osnova izmjene ovog zakona je da centar preuzme poslove iz Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i Zakona o zaštiti biljnih sorti, a po kojim je te poslove obavljao Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku. Odmah moram reći da je te poslove ovaj zavod radio vrlo kvalitetno, također da je bio i profitabilan što ću poduprijeti i konkretnim pokazateljima. Opet bez ikakvih pokazatelja rada centra i zavoda kao glavni razlog za donošenje ovih izmjena navodi se provođenje programa oporavka Vlade RH kao jedne od mjera reforme javne uprave. Na to se obično svode sve ove promjene i rasprave koje smo imali ovih dana, a u vezi ukidanja, pripajanja ili nešto slično državnih institucija. Zajednički nazivnik svih tih promjena je racionalizacija rada i poslovanja istih. Pošto mi u vezi ovog pripajanja nemamo nikakve pokazatelje, imamo samo onaj članak 1., 2., 3. koji govore o onome, a vezani su za zavod, ja ću pokušati na osnovu poslovanja Zavoda za sjemenarstvo i podataka koje smo imali kad se osnivao centar sa ovih 5 navedenih članica koje su ušle u njegov sastav dati neko činjenično stanje. Ovdje je već i rečeno, a ja ću ponoviti da je Zavod za sjemenarstvo osnovan 1998. godine, a radi od 01.01.1999. godine kao samostalna institucija. U ovih 10 godina imao je period uspješnog ustroja i razvoja i njegovo sjedište tada je bilo određeno da bude u Osijeku. Odluka Vlade od 23. 7. 2010. godine o pripajanju Zavoda u Centar a ovim zakonom koji bi trebali donijeti i preuzimanje poslova, zaposlenih, opreme, prava i obveza, te financijskih sredstava za obavljanje preuzetih poslova u najmanju ruku je problematična. ruku dovodi u pitanje osnovnu namjeru racionalizacije poslovanja državnih institucija. Ovim potezom Zavod gubi samostalnost institucije, koja ima i međunarodne obveze prema Europskim institucijama, a koje je prihvatila i ova Vlada. Koje su to obveze? To je da poslove iz sjemenarstva i rasadničarstva obavlja samostalna nezavisna, stručna i neprofitabilna institucija. Da je ta institucija utemeljena 1998. godine u Osijeku, bilo je i najnormalnija odluka tada. Jer Slavonija i Baranja su i najveći resursi u proizvodnji i doradi sjemena. Također i upotreba tog sjemena najveća je upravo u Slavoniji i Baranji a i koncentracija stručnog kadra za obavljanje ovih poslova i ovog područja rada iz sjemenarstva. Upravo zbog svega toga normalno da je jedan određeni revolt ali i jedno podozrjenje i djelatnika koji tamo rade, ali isto tako i gospodarstva pa i poljoprivrednika na ovakav način spajanja, s time da se konkretno cjelokupni ovaj posao prevodi u rukovođenje iz Zagreba. Danas Zavod raspolaže sa imovinom uključujući temeljni kapital sa oko 40 milijuna kuna, ali što je najvažnije također i novom tehnologijom i stručnim kadrom koji zadovoljava zahtjeve Europske unije za obavljanje poslova sjemenarstva koji su zacrtani u Europskim zakonima. Također bitno je reći da Zavod može samostalno poslovati bez potpore Državnog proračuna a to je prvenstveno da prema količini pruženih usluga zavod pokazuje visoki stupanj učinkovitosti. Prema podacima koje ovdje imam a odnose se od 1999. godine do 2009. godine, vlastiti prihodi od početnih 50% u 99. godini porasli su, ili vlastiti prihodi su bili 3,2 milijuna a danas imamo vlastitih prihoda preko 15 milijuna koje ima ovaj zavod. Tim poslom Zavod uplati također u proračun PDV-a u istom iznosu koji dobiva i iz državnog proračuna. Prema tome, vidimo da je poslovanje Zavoda vrlo kvalitetno i da on sa stručnjacima i ljudima i sa imovinom koju ima, laboratorijima može zadovoljiti sve one uvjete koje Europa traži od U isto vrijeme nemam na žalost drugih podataka nego podatke koje smo imali kada smo usvajali ovaj Zakon prošle godine, vezano za ovih 5 članica koje su ulazile u centar, tada je bio njihov plan za 2008. godinu, svih ovih 5 članica, da se iz državnog proračuna im uplati 26,3 milijuna kuna ili 62%, a vlastiti prihodi su bili ovih 5 članica kao što ima danas ovaj ovaj zavod 15,5 milijuna. Ili 38%. I na kraju vezano oko toga u zavodu danas radi 50 zaposlenih, a ovih pet članica prema ovim pokazateljima imalo je 135 zaposlenih. Vidite iz ovoga se vidi da sada spajamo jedan Zavod, utapamo u centar, na način koji možda bi trebalo ipak razmotriti i vidjeti što i kako na koji način učiniti da to bude ipak kvalitetniji prilaz. Najlošije od svega je da je ovo pripajanje učinjeno a da nije bilo nikakvih konzultacija sa Zavodom, jer pripajanje i nestanak zavoda nije najbolje rješenje. Ovakav način fizičkog pripajanja Zavoda centru, gubi se jedna nužna samostalnost zavoda i narušava se uspješan sistem financiranja. Mislim da je to bitno i da bi trebalo o tome raspraviti, zato prvo i osnovno, smatram da ovu danas raspravu treba prihvatiti kao prvo čitanje, a sve prijedloge uz konzultaciju sa zavodom ugraditi u Konačni tekst zakona koji neće narušiti dobro poslovanje Zavoda. Što bi po meni trebalo? U prvom redu treba ići na spajanje Zavoda sa centrom a ne pripajanjem. MI ne možemo samo tako obrisati 10 godina rada ovoga Zavoda i ono sve što je taj Zavod u Europi i što znači, a također i kod od certificiranja tog sjemena do banke gena koju ima i razvoja koji bi trebao ići uz taj zavod za poljoprivredu Hrvatske. Drugo mislim da sjedište centra treba biti u Osijeku jer imovina prostori koje ima Zavod te pokusna polja i mogućnost širenja dobar su preduvjet za sjedište jedne takve objedinjene institucije. Uostalom, ono prethodno što sam i govorio Slavonija i Baranja, odnosno istočna Hrvatska je mjesto i centar poljoprivrede, proizvodnje hrane a i ruralnog dijela Hrvatske. Treće, sva pitanja nove unutarnje organizacije Centra, sistematizacije radnih mjesta treba urediti novim statutom i pravilnicima Centra. Ne može se samo tako da dođemo u situaciju da ljudi, ako nećete raditi u Zagrebu, onda si nađite neko drugo mjesto, prema tome, treba se riješiti i to pitanje. Ovim gore navedenim prijedlozima zavod bi dobio mogućnost da zajedno sa centrom dogovorno kreira organizacijski model koji bi svim segmentima ujedinjenim u centar omogućio jedan ravnomjerni razvoj i zadovoljio preuzete obveze prema međunarodnim institucijama. Osim toga usvajanje predloženog zakona u sadašnjem tekstu, ako ne bi bilo nekih promjena i drugih čitanja imao bi nepovoljni politički odjek u Slavoniji i Baranji, a posebno u javnosti u gospodarstvu Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Nešto što je utemeljeno prije više od 10 godina u Osijeku s ciljem decentralizacije i državnih službi i institucija, sada će biti protumačena kao centralizacija izvlačenje iz prirodnog okruženja istog. u naziva centra je i selo, a u zadacima rada i razvoj ruralnih krajeva, stručna usavršavanja, savjetovanja poljoprivrednika. Mislim da je to jedan idealan milje za rad i afirmaciju Hrvatske poljoprivredne savjetodavne službe za koju se predlaže da uđe u Hrvatsku poljoprivrednu komoru koja je ipak jedna interesna institucija samo jednoga dijela gospodarstva. Zato sasvim na kraju predlažem da se prihvati zaključak kluba SDP-a koji je upućen predsjedniku Hrvatskog sabora i koji ste dobili na klupe sa prijedlogom da bude da bude čitanje, a da konačni tekst zakona donesemo u drugom čitanju. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba Nacionalnih manjina, gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub nacionalnih manjina pozdravlja donošenje ovog zakona odnosno dopunu zakona, budući da se radi o objedinjavanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo te preuzimanje poslova certificiranja sjemena i sadnog materijala, priznavanja sorti, očuvanja genetskih resursa. Naime, već prilikom osnivanja Centra za selo, poljoprivredu i hranu nije bilo jasno zašto svi zavodi koji servisiraju poljoprivredu nisu već tada objedinjeni u u taj centar. Naime, centar je osnovan radi istraživanja, analize te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede te pregovore sa Znanstveni rad, primijenjena istraživanja, razvojna istraživanja, stručne studije, servisirale su se u raznim dijelovima od visokoškolskih ustanova, znanstvenih instituta, te ustanovama i organizacijama kojima su bili povjereni kao pravnim osobama javnim ovlastima znači u zavodima. Upravo raspršenost, ustroj i sadržaj rada navedenih institucija nisu udovoljavale zahtjevima unapređivanja i usmjeravanja znanosti u domeni poljoprivrede kao proizvodne djelatnosti i poljoprivrede kao nositelja razvoja ruralnog prostora. I kao što sam već rekla pozdravili smo i tada osnivanje centra s ciljem istraživanja i servisiranja daljnjeg razvitka u poljoprivredi jer "Misija centra je razvijati vrsnog, stručnog i istraživačkog rada, te vrsno servisiranje poljoprivrede i poljoprivrednika, prenositi znanja i tehnologije iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti u strukturi uprave i gospodarstva, koji se bave agrarnom politikom i ruralnim razvojem ili su pod utjecajem takve politike kao što su institucije koje se bave organiziranjem, proizvodnjom i primarnom preradom, znanstvenim aspektima proizvoda i zaštitom okoliša u poljoprivredi". Drugim riječima, radi se o javnom servisu prijenosu i primjene znanja iz tehnologije tržišta marketinga u području poljoprivrede, prerade, dorade, znači javne ovlasti ispitivanja i nadzora, drugim riječima ujedno i primjene zakonodavstva. Ovdje upravo želim reći da je još jedan zavod ili bolje reći SAvjetodavna služba ostaje izvan toga, a trebala je biti unutar Centra za poljoprivredu, hranu i selo upravo na temelju ovoga što sam naglasila i ranije, ali ponovit ću. Zavod za savjetodavnu službu upravo zbog sljedećih svojih djelatnosti trebao se naći u Centru za poljoprivredu, hranu i selo kao produžena ruka ili bolje reći spona između privatnog sektora OPG-a s jedne strane i znanosti i primijenjene tehnologije s druge strane. Naime, Savjetodavna služba između ostalog na zadatku ima tehnološko tehničko unapređenje poljoprivrednih gospodarstva i pružanja stručne pomoći poljoprivrednicima s ciljem povećanja dobiti od poljoprivredne djelatnosti i dopunskih djelatnosti na gospodarstvu. Davanje stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja iz područja poljoprivrede i ribarstva radi prikaza novih tehnologija i tehnika, te načina gospodarenja i prenosa novih znanja i vještina potrebnih razvitku i očuvanju vrijednosti seoskog prostora i održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva. Savjetodavna služba također ima zadatak sudjelovanja i izrade razvojnih planova za poljoprivredna gospodarstva. Radi se o investicijskim programima, poslovnim planovima, programa razvoja seoskog prostora. Promicanja znanja u poljoprivredi i ribarstvu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti u interesu sela i seoskog prostora te otoka. Drugim riječima, savjetodavna služba se direktno naslanja na rad Centra za poljoprivredu, hranu i selo i upravo iz toga razloga mi smo danas trebali razgovarati o pripajanju Savjetodavne službe ovom centru, a nikako komori. Obrazložit ću. Naime, Hrvatski zavod za poljoprivredu osnovan je obavljanja poslova stručne podrške razvitka poljoprivrednoj proizvodnji na OPG-ima kao javnu službu, savjetovati poljoprivrednike u svezi ostvarivanja prava na poticaje posebno u dijelu izravnih plaćanja i kapitalnih ulaganja, određivali su i danas rade na ARKOD-u upisnik poljoprivrednih čestica, prate provođenje i istraživanje sustava poljoprivrednog knjigovodstva poznat pod imenom FADN i sve u svezi prilagodbe EU i korištenja sredstava zajedničke poljoprivredne politike EU. Provodeći poljoprivrednu politiku kao prva vrata na kojoj seljaci kucaju podizali su farme, podizali su voćnjake i vinograde. Oni moraju biti naslonjeni na znanstvene i istraživačke centre a to svakako nije Poljoprivredna komora. Jer samo par riječi Hrvatska poljoprivredna komora je samostalna i neovisna, stručna i poslovna organizacija koja između ostaloga promiče, štiti i zastupa interese svojih članova, jednako kao Gospodarska komora, ali zasigurno onda ne može imati javne ovlasti koje će joj se dati na način kada će imati savjetodavnu službu. Karikirat ću to na Nitratnoj direktivi koja nam predstoji i kuca na vrata. Primjenu dušičnih gnojiva, prije svega organskih goriva, kontrolirat će centar kao i zagađenost tla, koji zajedno sa savjetodavnom službom će educirat o istoj i postupati se mora po tome. No to ne mora biti u interesu komore jer nameće nove obveze, gospodarenje, opremu itd. Stoga, komora je trebala ostati u domeni tržišta marketinga, da ne kažem eventualnih želja i ciljeva, ali nikako ne da joj se pripoji jedna stručna služba jer pitam tko će na kraju s druge strane servisirati stručnu službu upravo jer i stručna služba kao što je savjetodavna služba mora se obrazovati, mora biti naslonjena na znanost. Ukoliko to ne bude i od nje vrlo brzo ćemo reći da će postati nepotrebna, a znamo da ne ponavljam sada u kakvom je stanju naša poljoprivreda. Upravo iz svih tih razloga mi ćemo podržati pripajanje znači Zavoda za sjemenarstvo, ali nam je žao da danas u u drugoj točci koja slijedi razgovarat ćemo upravo o jednom isto tako važnom segmentu koji je trebao biti pripojen na ovom mjestu. Postigle bi se jednake mjere uštede. Jer ne smijemo zaboraviti, kao što se centar financira iz državnog proračuna jednako tako i savjetodavna služba se financira iz proračuna i to je trebalo biti na jednom mjestu centralizirano. A komora mora živjeti na način na koji si je i zacrtala svojim statutom, odnosno

poziciju koju treba imati, a s druge strane uštede bi morale biti iste. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a, HSU-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je još jedan zakon koji se predlaže iz razloga provođenja Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske kao jedna od mjera reforme javne uprave, a cijeli taj prijedlog reforme javne uprave izradilo je Ministarstvo uprave. Predlagatelj navodi u ocjeni stanja da će nošenjem ovoga zakona Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo preuzeti poslove 48 djelatnika Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, njegovu opremu, i financijska sredstva za obavljanje preuzetih poslova što će doprinijeti racionalnijoj organizaciji poslova i zadaća, a time i smanjenju troškova. Pitanje je da li se izmjene i dopune navedenog zakona u ovakvom obliku mogu podržati. Odgovor na to dat ću u svojoj završnoj riječi. Međutim, ovdje treba ipak spomenuti da je još 2009. godine kad se u veljači donosio Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo bilo jasno da u području poljoprivrede ima prevelik broj zavoda, ustanova i drugih koji ju servisiraju što je i sam predlagatelj priznao te je tada u ocjeni stanja naveo. Uvidom u postojeće registre i obavljanje djelatnosti osnovanih institucija i ustanova u ovom području može se utvrditi da stručno-znanstvene, istraživačke i upravne potrebe poljoprivrednika i ministarstava nadležnog za poljoprivredu i ruralni razvoj danas servisiraju visokoškolske ustanove, znanstveni instituti regionalnog ili specijaliziranog profila te više specijaliziranih poljoprivrednih ustanova odnosno zavoda koje evo mogu neke nabrojati i u nastavku. Dakle, spominju se mreže fakulteta, visokih i viših škola, znanstveni instituti i institucije, primjerice u Osijeku, Splitu, Poreču, Križevci, ustanove i organizacije osnovane za obavljanje djelatnosti u području poljoprivrede kao što su Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo itd., drugi instituti kao što su npr. IDIS, "Ivo Pilar" itd. Predlagatelj je tada kad se donosio ovaj zakon samo na jednom mjestu naveo da, citiram: "u ovoj fazi nije moguće niti je oportuno uključiti u osnivanje Centra druge ustanove u području poljoprivrede za koje dužnost osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu." Tada Tada su zakonom bile obuhvaćene samo neke ustanove i zavodi u osnivanje Centra za poljoprivredu i hranu iz područja poljoprivrede, dok su druge postojeće ostale van tog sustava. Zašto je to bilo tako, to je bilo jedno od pitanja koje se tada postavljalo u raspravi. Mogli smo već tada to napraviti i ako ništa, barem bi već tada racionalizirali poslove i postigli možebitne uštede u državnom proračunu. Klub HNS-a, HSU-a je tada zbog mnogih otvorenih pitanja koja su se postavila u raspravi, ali i zbog teškog stanja u poljoprivredi predlagao da se o tom zakonu provede rasprava u trećem čitanju što nažalost nije bilo prihvaćeno. I sada, godinu i pol nakon donošenja ovog zakona Vlada predlaže izmjene i dopune kojima se u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo pripajaju poslovi, ljudi i oprema Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo koji se gasi kao samostalna ustanova. U izvješću o radu centra od 1.1. do 30.6.2010. piše, s danom 30. lipnja 2010. u centru je zaposleno 137 djelatnika, od toga 78 djelatnika s visokom stručnom spremom, 2 prvostupnika, 3 djelatnika s višom stručnom spremom, 42 djelatnika srednje stručne spreme, 1 KV djelatnik i 11 NKV djelatnika. Od ukupnog broja VSS djelatnika zaposleno je 10 doktora znanosti i 15 magistara znanosti. Po prijedlogu ovog zakona centar će sad dobiti još 48 djelatnika, naravno iz zavoda. Bez obzira na širok djelokrug rada centra ipak je po našem mišljenju broj od 185 zaposlenih impozantan i rekao bih prevelik. Da li je to racionalizacija? Kakva i po kojim je kriterijima napravljena? Gdje je analiza i pokazatelji koji egzaktno govore o racionalizaciji i uštedi. Državni tajnik je spominjao uštedu od 20%. Voljeli bismo znati i dobiti to u pisanom obliku. Što se to tako loše ili tako spektakularno dogodilo u Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo da ga Vlada sada gasi. Izgleda da se ovim preuzimanjem ljudi i poslova u navedeni centar stvara paralelno mini ministarstvo poljoprivrede. Da li će ovo pripajanje institucija poboljšati sveukupno stanje u našoj poljoprivredi. Čini se da ni uštede neće biti tako značajne. Eto zbog svih ovih dvojbi i pitanja koje sam navela u ime kluba, klub HNS-a, HSU-a predlaže novo čitanje po kojem i u kojem bismo dobili odgovore na sva postavljena i neriješena pitanja. Zahvaljujem. Hvala. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Prije pet dana u poljoprivrednoj emisiji imali ste prilike vidjeti kako izgleda uvozno ili kako izgleda nasad kupusa čije je sjeme kupljeno u inozemstvu, nabavljeno u inozemstvu, pa je nikla sve vrste kelja i ostalih biljaka sve osim varaždinskog kupusa. To govorim zbog toga što je danas riječ o neću reći ukidanju, pripajanju, spajanju kako god hoćete, krstite to stalno, sve ove fondove koji se zbog navodne racionalizacije objedinjuju sa raznim drugim fondovima i zavodima, a zapravo bez ikakvoga suvisloga razloga pogotovo kada se radi o Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo sa sjedištem u Osijeku. Zanimljivi su podaci i rezultati toga Zavoda osnovanog 1999. godine i koji zapošljava 50 djelatnika. Kolegica je rekla 48, ali imam podatak da je 50 djelatnika. Državna potpora tome Zavodu je već godinama državna potpora ili subvencija kako god hoćete je manja negoli što taj zavod uplati u državnu blagajnu putem PDV-a. Dakle, evo za primjera za 2009. godinu ukupan prihod Zavoda za sjemenarstvo je bio blizu 18 milijuna kuna. Prihodi iz proračuna 2 milijuna 859, a za PDV je Zavod isplatio 3 milijuna i 35000 kuna. Dakle, 200000 kuna više nego što je primio subvencija iz državnog proračuna. O Zavodu govoriti sa pozicije Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje regionalne stranke sa rijetkim zavodima ove vrste, a trebali bi biti svi, pa i Ministarstvo poljoprivrede upravo u regiji koja je poljoprivredna prije svega je vrlo značajna. Za HDSSB to je pitanje od prvoklasnog značaja. Kada se u Hrvatskoj spominje decentralizacija i regionalizacija itd. ovo je očiti primjer da se radi obrnuto. Dakle, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku može samostalno poslovati bez državne potpore. Gotovo bih rekao da opet me ne spominju kao nas i druge ovdje po nekim izrekama. To je zapravo koka koja nosi zlatna jaja, a sad treba u državni proračun i nekome u državi da se to sve skupa prelije u Centar za poljoprivredu, hranu i selo koji je formiran 2009. godine. Dakle, 10 godina nakon formiranja Zavoda i koji zapošljava 137 djelatnika i sa ovih 50 zaista bih se složio sa kolegicom koja je govorila prije mene. Bio bi jedno preglomazno tijelo gotovo paralelno ministarstvo, a još nismo govorili ni o Poljoprivrednoj komori koja je na dnevnome redu itd. Dakle, dualizam upravljanja, dualizam odlučivanja u poljoprivredi ili još i više, ne samo dualizam bi zaista bio u ovoj državi maksimala, i prisutna centralizacija u vidu Centra za poljoprivredu, hranu i selo koji je formiran 2009. godine i koji su tada odlukom hrvatske Vlade i Sabora uključeni Zavod za voćarstvo i vinogradarstvo, Zavod za tlo iz Osijeka, Zavod za masline i južne kulture, Zavod za agro-ekonomiku i selo, Zavod za poljoprivredu i hranu iz Zagreba. Kada govorimo o maslinama i južnim kulturama taj Zavod je prije postojao u Dubrovniku. HDSSB se zaista ne može složiti sa ovim zakonskim prijedlogom kojim Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo na neki način kako uvijek se upotrebljava nekakav drugi izraz spaja, prispaja, ujedinjuje, objedinjuje itd. Dakle, pripaja Zavod za sjemeničarstvo i rasadničarstvo iz Osijeka, zvod koji dakle je na tržištu, koji nije koji nije samo znanstveni i savjetodavni nego ima javne ovlasti i posluje na tržištu plaćajući uredno PDV i ostvarujući dohodak iz kojega se financiraju dakle i plaće djelatnika toga Zavoda. Mi predlažemo da se Centar za poljoprivredu, selo, hranu i selo, dakle da se učini jedan obrnuti slijed, da se, da postoji Centar za poljoprivredu, hranu i selo sa sjedištem u Osijeku, upravo na mjestu gdje je danas Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo. To bi onda bio pravi primjer namjere Vlade Republike Hrvatske za decentralizacijom, i to to bi bio pravi primjer za racionalizaciju, jer ako govorimo o svim ovim segmentima, dakle poljoprivreda, hrana, selo, za sjemenarstvo, rasadničarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo čak, onda je to zaista mjesto gdje to sve skupa stanuje upravo Slavonija i Baranja. Zašto nitko do sada ili nije htio ili nije imao namjeru, ni dobru volju da razmišlja o tome, da Centar za poljoprivredu, hranu i selo bude u Slavoniji i Baranji, a eto već postoji Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo na svojoj adresi u Vinkovačkoj ulici u Osijeku, da cijeli centar bude upravo u Osijeku, dakle zajedno sa tim Zavodom za sjemenarstvo, a da upravitelj centra ima i svoga zamjenika koji bi bio upravo iz Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo. O funkciji Centra za sjemenarstvo i rasadničarstvo bilo bi dugo govoriti, imam ovdje 23, dakle 23 posla i zadatke koje obavlja Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, koji je pokazao odlične rezultate svoga poslovanja, koji vodi postupke priznavanja sorti, provodi ispitivanje sorti u proizvodnim pokusima, obavlja analize statističkih godišnjih i konačnih podataka, čuva uzorke sjemena i vodi evidenciju, obavlja poslove zaštite sorti poljoprivrednog bilja, itd., da ne nabrajam, ali zaista ovaj zavod koji uredno posluje, koji obavlja među rijetkima onu ulogu i funkciju zbog koje je osnovan, sada ovakvim jednim neracionalnim i nesuvislim aktom, ničim da kažem izazvan prestaje sa, ne sa funkcijom, ali evo na neki način administrativnim putem, bez ikakvoga razloga se uključuje, priključuje, spaja itd. Centru za poljoprivredu, hranu i selo. Mi smo uložili i uložit ćemo amandmane na ovaj zakonski prijedlog, znamo da on ne može ići tzv. treće čitanje s obzirom da se radi o hitnom postupku, prema tome prijedlozi za treće čitanje mislim da ne dolaze u obzir, ali imamo amandmane kojim želimo izmijeniti ovakav tijek stvari, i upravo ono što je namjera predlagatelja zapravo racionalizacija, racionalizacija bi bila upravo ta da cijeli Centar za poljoprivredu, hranu i selo bude u Slavoniji i Baranji, bude u Osijeku, zajedno sa već postojećim Zavodom za sjemenarstvo, koji izvrsno posluje i koji da kažem jedna perjanica, iliti dika ili primjer kako jedan zavod može dakle samostalno ostvariti svoj dohodak bez nekakve nekakve posebne potpore ili subvencije države, središnje države, jer se iskazuje da je PDV koji je taj zavod uplatio veći negoli subvencija koju je država dala za taj zavod. Ukoliko se naši amandmani ne prihvate, onda klub Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje neće glasovati za ovaj zakonski prijedlog. Hvala vam lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Nema ga.

Naime ovih dana pred nama je u raspravi čitav set zakona koji govore o pripajanju ili ukidanju određenih državnih institucija, postojećih državnih institucija. Svima njima je podloga Vladin prijedlog reorganizacije zavoda, agencija i drugih institucija, razlog koji se navodi kao objašnjenje svim tim zakonima, jest da je to jedna od mjera gospodarskog oporavka u Hrvatskoj. Međutim ja vjerujem ili želim vjerovati da kada je Vlada donosila ovakav prijedlog reorganizacije, i to proglasila jednom od mjera gospodarskog oporavka, da je sačinila i određenu analizu efekata pozitivnih, negativnih. Što će to značiti u kvaliteti rada novih institucija, što će to značiti kao financijski efekat za državni proračun, jer to su sve institucije koje se dijelom ili najvećim dijelom ili u potpunosti financiraju iz državnog proračuna. Ni u jednom od tih prijedloga takve analize i takvih izračuna efekata nema, pa ga nema ni u ovom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Osobno mislim da se ovakva reorganizacija postojećih institucija ne bi trebala raditi bez ukupne, bez saznanja o ukupnoj reformi državne i javne uprave. Tek u toj, kad bismo vidjeli taj cjeloviti prijedlog kako reorganizirati javnu i državnu upravu, onda bismo zapravo mogli sagledavati i pojedine, efekte pojedinih segmenata koje bi trebalo činiti u takvoj reorganizaciji. Kada se donosio Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, zapravo za mene je bilo logično da se takva jedna institucija kao državna institucija osnuje, jer bi ona trebala zapravo unapređivati poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetu hrane, i unapređivati i razvijati cjelokupni ruralni prostor u Hrvatskoj. Dakle, imajući u vidu takve ciljeve koje bi trebalo osigurati kroz rad Centra za poljoprivredu, hranu i selo trebalo je onda i analizirati koje su to institucije, postojeće institucije ili eventualno nove djelatnosti koje bi trebao obavljati ovaj centar kada se oko toga raspravljalo. U prvoj fazi u centar je uključeno 5 postojećih institucija i postavlja se pitanje je li tada slučajno ili namjerno izostavljen i Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, jedina institucija koja ima svoju upravu izvan metropole, dakle koji je organiziran u Osijeku? Normalno je, činilo se normalno i danas je normalno da takav centar ima sjedište u Osijeku s obzirom na to da je on osnovan na temelju Zakona o i da je njegova osnovna zadaća zapravo da da kao neovisna, stručna i neprofitna institucija obavlja ove poslove. Dakle, tada se vodilo razlozima da je upravo Osijek središte onog prostora gdje je najveći dio poljoprivredne proizvodnje, gdje su koncentrirani najveći poljoprivredni resursi, kadrovi itd. Zato je potrebno, da ne duljim dalje u raspravi, potrebno je zaista još jedanput izanalizirati što bi trebalo obuhvatiti kroz Centar za poljoprivredu, selo i hranu, je li potrebno još i neke institucije ovdje uključiti, koji efekti su onda što se tiče kvalitete? Osobno mislim da ponekad neke uštede koje su u financijskom smislu ne moraju značiti i kvalitetu nego mogu značiti i nazadovanje, odnosno lošije obavljanje poslova. To su razlozi da eventualno još jedanput proanaliziramo ovaj prijedlog, da do drugog čitanja objasnimo i što ćemo to dobiti u kvalitativnom smislu bolje, što ćemo to dobiti kroz financijske uštede iz državnog proračuna i je li zaista vrijedno da jednu instituciju koja je priznata i izvan Hrvatske i koja obavlja i određene poslove za druge europske i svjetske institucije jednim tako potezom pera zapravo ukinemo. Bilo bi dobro da znamo je li u izradi ovoga prijedloga konzultirano, odnosno prihvaćene određene sugestije koje su mogle dati stručne osobe zaposlene u Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo i što bi moglo imati za posljedice eto jedan takav po hitnom postupku donesen zakon. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I objavljujem da je u 10,38 isteklo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Na redu je gospođa zastupnica Nevenka Marinović, izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo pred nama je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo sa konačnim prijedlogom kojeg ću podržati. Podsjetit ću da je programom Vlade RH za razdoblje 2008. – 2011. kao jedna od zadaća određeno i osnivanje Instituta za selo i seoski prostor i to s ciljem, znači radi istraživanja analize te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja kreiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanje konkurentnosti domaće poljoprivrede, agrobiznisa i pregovora sa EU. Osnovali smo dakle u prošloj godini Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, a razloge osnivanja evo naglasio je, rekao je državni tajnik pa ih neću ponavljati, ali ću navesti nekoliko činjenica vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju i razloge o kojima smo govorili prilikom odnosno važnih za rad ovog centra. Evo, prva od tih činjenica je da je hrvatska poljoprivreda zaista opterećena teškim naslijeđem i promjenama koje su ograničenja u daljnjem razvitku poput nepovoljne agrarne strukture, edukacije poljoprivrednika, nerazvijene servisne infrastrukture, smanjenja tržišta i promjena u njegovoj strukturi, lošoj organiziranosti nekoliko stotina tisuća gospodarskih subjekata u kojima se prožimaju i gospodarski, kućanski, ali i socijalni elementi. Zatim negativnom apsorbcijskom moći hrvatskog gospodarstva i to u smislu nedostatka propulzivnih i perspektivnih gospodarskih sektora i za poljoprivredne proizvode u prehrambenoj industriji kao i za viškove rada iz poljoprivrede, zatim depopulacija seoskih prostora itd. Sljedeća činjenica koju želim naglasiti to je da u gospodarskom smislu glavni cilj je da poljoprivreda postane znači ekonomski zdravo, perspektivno i nadasve humano zanimanje, ali i centralna gospodarska aktivnost ruralnih prostora. I sama poljoprivreda sve više i više nužno uz sebe veže ogroman broj djelatnosti koji od njih žive, a od kojih i ona živi. Držim također da poljoprivreda treba biti znači ne samo izvor zaposlenosti što je najčešće samo poljoprivrednika i njihovih obitelji već izvor mnogih drugih djelatnosti u seoskom prostoru. Ona treba biti izvor i proizvodnog i uslužnog i zanatstva i turizma i intelektualnih usluga stvarajući i kreirajući raznoliku proizvodnu strukturu. To je nekako i osnovni preduvjet za razvoj moderne poljoprivrede, ali i rješenje za mnoge razvojne probleme našeg sela. Evo takav jedan sveukupan skladan i regionalno diferenciran pristup je i najracionalniji i najbrži put ka podizanju kvalitete življenja na ruralnim prostorima. Važno je također istaknuti da se u nacionalnoj domeni obavljaju istraživanja koja su neophodna podloga za izbor najboljih uravnoteženih mjera agrarne politike te znanosti, znanja i spoznaja koja su bitna za naša specifična područja proizvodnje, ali i za neiskorištene hrvatske potencijale kojima se može i treba postići konkurentnost i na domaćem i na inozemnim tržištima. A predstojeće razdoblje, odnosno razdoblje u kojem se sad već nalazimo, to je razdoblje pridruživanja RH i ulazak u EU zahtjeva u području poljoprivrede i sela i posebna istraživanja, posebna znanja, ali i djelovanje. I to ne samo radi boljeg stupnja kompatibilnosti i organizacijsko upravne funkcionalnosti već i radi toga da se na vrijeme osigura za hrvatsku poljoprivredu maksimalno korisna ulazna razina, struktura i kvaliteta proizvodnje u budućim odnosima sa EU. Želim evo i ovom prilikom istaknuti da svakako treba naći sklada, držim da je to jedna od uloge Centra ovako proširenog, naći sklad između poljoprivrede, koja je vrlo intenzivna, efikasna i produktivna,

"Eko-etno" manifestaciji koja je održana u Zadru. Pokazalo se da je poljoprivreda sve više i više filozofija proizvodnje i stvaranje dodane vrijednosti, a ne samo ovaj prvi pristup znači profit. dakle zakonitosti jednog i drugog pristupa zadatak je omogućiti i poticati obiteljska i druga privatna gospodarstva na takvo gospodarenje ruralnim vrijednostima koje će proizvoditi socijalno optimalne količine visoko vrijedne hrane, biljnih vlakana, industrijskog i krmnog bilja, obnovljive energije, te čuvati biološku raznolikost i krajolik ali održavati kulturno naslijeđe, znači na održiv način upravljati kvalitetom tla, vode i zraka a to je kolegice i kolege prioritet koji zaista nema alternativu. Dakle, dominacija na znanju utemeljenih djelatnosti u svim gospodarskim sferama, posebice u poljoprivredi kao jednoj od istinskih pravih komparativnih vrijednosti naše zemlje, želim naglasiti ovdje i kroz turizam nameće potrebu kreiranja izgradnje institucijske infrastrukture, metodologijskih rješenja, izvedbenih procesa kojima se nove znanstveno istraživačke spoznaje u cjelokupnom lancu poljoprivrede, hrane i ruralnog razvitka učinkovitije povezuju sa stvaranjem gospodarske osnove blagostanja, unapređenja kvalitete života. Evo kada smo osnivali Centar rekli smo da je misija Centra razvijati vrsnost, stručnog istraživačkog rada, te vrsnost servisiranja poljoprivrede i poljoprivrednika i prenositi znanja i tehnologije, u strukture uprave i gospodarstva koji se bave poljoprivredom, politikom i ruralnim razvojem. U ovu misiju Centra uklapa se i pripajanje Zavoda za sjemenarstvo koji će sa svojih 48 stručnjaka sa kvalifikacijskom strukturom o kojoj je govorio kolega Filipović, olakšati i potaknuti procese prilagodbe rasta i razvoja poljoprivrede i cjelokupnog ruralnog prostora u odnosu na današnje izazove, i globalizacije i prehrambenih ekoloških klimatskih izazova koji se nalaze pred poljoprivredom. Očekujem također da centar se razvija kao znanstvena i razvojna institucija i kao Centar znanstvene i strukovne vrsnoće u stvaranju na znanju i iskustvu utemeljenih podloga za upravljanje i vođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja, nadalje očekujem da i predviđenim programskim djelatnostima, spajanjem postojećih ustanova, u jedinstvenu organizacijsku ali i programsku cjelinu ostvaruje se još jedan u nizu doprinosa Centra, a to je izgradnja nacionalnog inovacijskog sustava koji u stvarnosti predstavlja institucijski oblik vođenja i upravljanja u procesima u gospodarstvu znanja, te da preuzme ulogu da stvara podloge za vođenje nacionalne agrarne, ruralne i regionalne politike koja će umanjivati tranzicijske štete ali istodobno i optimalno efektuirati mogućnosti koje EU zajednička politika i razvojni fondovi omogućuju. Evo, to su razlozi radi kojih ću podržati ovaj Prijedlog zakona. Imamo jednu repliku, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Slažem se s vama kolegica da poljoprivreda, ljudi koji se bave s poljoprivredom imaju jednu svoju posebnu filozofiju koja je izuzetno vrijedna jer je donijela očuvanju Hrvatskog sela, identiteta Hrvatskog naroda. Ta filozofija koju naš seljak zastupa je zapravo filozofija koja je očuvala i pjesmu i nošnju i vjeru i Hrvatsku riječ kroz sve turbulentne ove godine Hrvatske povijesti i zbog toga naravno Hrvatski seljak danas više nego ikad prije zaslužuje podršku nas zastupnika u ovim integracijskim procesima u kojima ulazimo u Europsku uniju i gdje tu svoju posebnost i identitet donosimo sa sobom. Naravno da se slažem sa vama da proizvodnja hrane ima svoje jedno posebno mjesto. Ona po mom mišljenju predstavlja temelj za suverenitet svake države i hvala Bogu Hrvatska ima dovoljne kapacitete za proizvodnju hrane ima dovoljne kapacitete da osiguramo svima tu hranu i da nitko ne bude gladan kao što je to slučaj u drugim državama. A ono što mene posebno veseli veseli da se Hrvatska poljoprivreda povezuje sa Hrvatskim turizmom da sve više raste svijest da Hrvatski domaći poljoprivredni proizvod treba ponuditi gostu, da je to nešto što je posebno zbog čega će se taj gost vrlo rado vraćati i veseli me što je Ministarstvo turizma koje ovih dana obilježava dane turizma u Hrvatskoj upravo je uvelo nove modele potpora razvoju kontinentalnog turizma u čemu bilježimo dosta dobre rezultate. Hvala lijepo. **Bebić, Luka Odgovor gospođa zastupnica Nevenka Marinović. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Evo kolegice, ja sam tu filozofiju proizvodnje vidjela na ovom izložbenom sajmu, na ovoj manifestaciji "Eko-etno" u Zadru, ono što me zaista fasciniralo to je veliki broj vrhunskih proizvoda iz svih krajeva Republike Hrvatske, ponos tih ljudi koji su iznijeli tu svoju baštinu i taj svoj proizvod obogaćen sa ljubavlju sa svojim rukama stavili su na stol ponudili pred posjetitelje. To je prvi korak ka onom drugom o čemu ste govorili da sa tog izložbenog stola to se plasira kroz turizam i to je jedna nova dimenzija i Hrvatskog sela i Hrvatskog proizvoda, a opet jedna nova dimenzija ove filozofije proizvodnje Hrvatskog sela. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo osnovan je uredbom to smo već čuli o osnivanju Zavoda koja je donesena na temelju Zakona o sjemenu i sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Zavod obavlja poslove u području sjemenarstva, rasadničarstva i priznavanja sorti i poljoprivrednog bilja i poslove zaštite biljnih sorti kao intelektualna vlasništva u stvaranju novih biljnih Zavod ima 48 zaposlenih i 10-tak sezonskih radnika i što je bitno za naglasiti najveći dio njih je sa fakultetskom diplomom a samo dvoje sa nižom stručnom spremom. U odjelu za deklariranje sjemena kontrolira se i označava sve sjeme i sadni materijal proizveden u Hrvatskoj i uvezen na Hrvatsko tržište. Na skladištu kontrolnih uzoraka čuvaju se sve partije sjemena u Hrvatskoj kako bi naknadnom ekspertizom mogli utvrditi o kakvoj je sorti riječ je li onoj koja je deklarirana, zašto nije klijava, slabo klijava itd. U pregovorima o sigurnosti hrane 2006. godine jedino je u području sjemena i sadnog materijala Hrvatska nije morala dorađivati dokumente i Europska komisija je bila suglasna da se u toj ovlasti, zakoni i njihova provedba harmonizirane sa EU direktivama. Mjesec dana poslije toga Hrvatska je postala prva zemlja nečlanica EU na temelju čijih rezultata i istraživanja sorte idu u EU katalog. Osječki zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo odnedavno smješten u Brijestu jedini je Hrvatskoj kadrovski i tehnološki osposobljen za utvrđivanje jesu li sjeme i sadni materijal proizvedeni na klasičan način, ekološki ili na agresivan način kao genetski modificiran. Oni utvrđuju također prisutnost i određenu količinu genetskih modifikacija u materijalu koji im se prijavi na ispitivanja ili ga uzmu na tržište te izdaju važeće dokumente za međunarodni promet sjemenu. Od 2009. godine u biotehnološkom laboratoriju provode također istraživanja na hrani i stočnoj hrani. Evo sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske i prijedlogom zakona propisuje se preuzimanje poslova zaposlenih, opreme, prava i obveza te financijskih sredstava z za obavljanje preuzetih poslova Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstva u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo obavljat će poslove certificiranja sjemena, sadnog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, stručni nadzor nad sjemenom i sadnim materijalom, nadzor nad radom očuvanja sorti, očuvanja biljnih i genetskih resursa i postupak zaštite biljnih sorti, te ostale poslove sukladno Zakonu o sjemenu. Donošenjem ovog zakona hrvatski centar preuzet će svih 48 djelatnika Zavoda za sjemenarstvo, njegovu opremu, prostor, financijska sredstva što će doprinijeti racionalnijoj organizaciji poslova i zadaće, a time i smanjenju troškova. Ovdje treba naglasiti da će osim ekonomskih razloga rad u jedinstvenoj instituciji imati sinergijski učinak stručnih istraživačkih kapaciteta na kvalitetu u svakom pogledu te omogućiti racionalnije i efikasnije korištenje sve druge infrastrukture centra. Zadaća centra razvijati vrsnost stručnog istraživačkoga rada, te vrsnost servisiranja poljoprivrede i poljoprivrednika i prenositi znanja i tehnologije iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti u strukture uprave i gospodarstva koji se bave agrarnom politikom i ruralnim razvojem. Ili su pod utjecajem takve politike kao što su institucije koje se bave organiziranjem, proizvodnjom i primarnom preradom, zdravstvenim aspektima proizvoda i zaštitom okoliša u poljoprivredi. Evo zbog svega navedenoga podržat ću donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem se. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Ja ću biti protiv ovog zakona, jer smatram da je on jedan upravo od onih zakona u cijelom nizu, cijelom paketu zakona koji se donosi koji se donosi zbog političkog marketinga stvarajući dojam da će se spajanjem dvije institucije osigurati gospodarski oporavak ili određene uštede, a kojih u biti nema. Nažalost, najveća opasnost u tome je što se ne prepoznaje da se svi skupa bavimo pogrešnim problemima od Vlada Republike Hrvatske i Sabora jer razlika u plaći između ravnatelja jedne institucije i njegovog zamjenika ili pomoćnika nije tolika da bi se nadoknadilo radno vrijeme i trošak svih ovih državnih institucija. Ne može se ovakvim odlukama o pripajanju, spajanju postići nikakav rast hrvatskog gospodarstva. Ali danima se u kontinuitetu bavimo upravo tim problemima, jer se želi stvoriti dojam da Vlada ima rješenje za izlazak iz gospodarske krize. A imali smo prije nekoliko mjeseci i zakon koji je navodno trebao spasiti stotine tisuća radnih mjesta, a zapravo se dogodilo da nakon godine dana primjene zakona sredstva su povučena za samo 27 radnih mjesta. Dakle, bavimo se pogrešnim stvarima ali je tragično što kroz jedan takav politički marketing najviše stradaju institucije i ljudi koji se bave stručnim poslovima, a ne oni koji imaju adekvatnu političku zaštitu. Tako je i s ovim konkretnim slučajem Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo koji je osnovan u Osijek upravo u sjedištu jednog poljoprivrednog kraja, ali kao poruka upravo tom dijelu Hrvatske da nisu sve institucije samo u Zagrebu, nisu sve institucije centralizirane nego je ovo jedan pokazatelj državne decentralizacije. Naravno, upravo je ta činjenica služila i saborskim zastupnicima iz redova HDZ-a koji su govorili evo upravo je ovo primjer da Vlada nije sve centralizirala, da Vlada vodi brigu o Slavoniji i Baranji i da da kroz takve jedne osnivanje Agencije za hranu ili nastavka rada ovog Zavoda sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku se dislociraju određene vladine službe. Ova nova centralizacija zapravo je suprotna vladinoj politici decentralizaciji institucija koja je očito u ovom trenutku potpuno gurnuta u stranu, nje više nema. Ali kada su u pitanju moguće racionalizacije, pa upravo je državni proračun na poziciji Ministarstva poljoprivrede i ribarstva predvidio za sljedeću godinu 2011. 4 milijuna kuna, za 2012. 5 milijuna kuna, upravo za rad ove institucije a godišnje je Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo bio podržan iz državnog proračuna posljednjih godina sa oko 2 milijuna kuna. Dakle, nema tu racionalizacije nego se predviđa očito u određenom obliku novi porast troškova ili neko drugo povećanje u djelatnosti same institucije. imat će to jednu iznimno lošu poruku upravo za područje gdje djeluje ovaj zavod. Radi se o jednoj izuzetno stručnoj i uglednoj instituciji. I jedna poruka o njegovom pripajanju drugdje nije dobro. Stoga, ja podržavam ideju da se osniva Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo ali prava bi poruka bila da sjedište te institucije bude upravo u Osijeku i to u Vinkovačkoj 63 gdje je sjedište ove institucije. To bi bila prava poruka svima u istočnoj Hrvatskoj da se se i provodi određena decentralizacija a ne centralizacija u Hrvatskoj. Iz tog razloga podržat ću i ideju da se ovaj prijedlog zakona uputi u drugo čitanje, da se ne donosi sad preko koljena jer će posljedice, a i razmišljanje upravo zaposlenika i ove institucije i svih koji se bave poljoprivredom u istočnoj Hrvatskoj biti iznimno loše. Stoga pozivam još jednom, uputimo ovaj prijedlog zakona u drugo čitanje i predlažem da njegovo sjedište bude u Osijeku. Hvala lijepo. Hvala lijepo, predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa kolega Srb, mislim da ovo vaše zadnje što ste rekli vezano oko drugog čitanja za ovaj zakon. Upravo je klub SDP-a taj zaključak dao sa ciljem da ipak raspravimo, odnosno da se uz veće konzultacije napravi jedna mogućnost da rješavamo pitanje ne samo spajanja ovoga zavoda nego isto tako i pitanje savjetodavne službe. Savjetodavna služba koja je također bitan čimbenik razvoja cjelokupnog hrvatskog agrara u ovoj situaciji također možemo kroz to drugo čitanje i taj dio povezati i stvoriti mogućnost da napravimo uistinu jednu kvalitetnu izmjenu, da napravimo jedan kvalitetan centar. Jer kao što sam govorio i prethodno kad se on stvarao, nitko nije protiv takvog jednoga centra, ali je zato da svi čimbenici koji su bitni za razvoj hrvatske poljoprivrede budu u njega uključeni, ali normalno i da se to sve prvenstveno odvija u Osijeku, u Slavoniji i Baranji, tamo gdje je ta proizvodnja poljoprivrede i najveća i najkvalitetnija. Prema tome, drugo čitanje, konzultacije za donošenje konačnog teksta sigurno su jedan dobar put da se ovo pitanje na kvalitetan način i riješi. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, gospodin zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Bodakoš, drago mi je što se razumijemo i što vjerojatno zajednički smatramo da treba najbolju poruku iz ovog visokog doma uputiti i stručnjacima koji se bave poljoprivredom, da se njihova problematika njihovog rada ne lomi preko koljena nego da se dovoljno snažno i dobro argumentira prije nego što se donose odluke koje utječu i na posao kojim se oni bave, ali i pokazuju naš stav o njihovom radu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. I kao zadnja u raspravi je gospođa zastupnica, po ovoj točci naravno dnevnog reda, Tanja Vrbat. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege zastupnici i predstavnici ministarstva. Danas evo raspravljamo čitavo jutro o dopuni i izmjeni ovog Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, sa konačnim prijedlogom zakona. iako ovaj naziv sam po sebi dosta pompozno zvuči i svatko bi pomislio da se radi o nekakvom poboljšanju centra i zavoda, radi se samo o još jednom ukidanju neke pravne osobe s javnim ovlastima za koje Vlada je na svojoj sad već poznatoj sjednici 23. srpnja 2010. godine ipak zaključila da nije potrebno da postoji. Pa se tako eto mi ovih dana intenzivno bavimo ukidanjem i pretakanjem zavoda, agencija, instituta koji su nekada osnovani, a ponekad se za njih nakon osnivanja više nije ni čulo. Danas ipak govorimo o nečem drugom, kad se radi o ovom centru odnosno zavodu radi se o jednoj respektabilnoj instituciji za koju smo čuli danas sa više strana da svojoj proračun velikom mjerom sama uprihoduje i koja zapošljava velik broj izvrsnih stručnjaka. Stoga smatram i pridružujem se ostalim kolegama iz mog kluba koji smatraju da bi to trebalo razmotriti i ponovno u drugo čitanje poslati samo ukidanje, odnosno pripajanje ovog zavodu centru za poljoprivredu. Vlada koja vodi ovu zemlju trebala bi se ponašati kao dobar gospodar u svim situacijama, kada je zemlja u dobroj gospodarskoj situaciji i kada nije u dobroj gospodarskoj situaciji, a ne da se sama dovede do situacije da ne može održavati sustav koji je sama stvorila koji je sama stvorila i koji očito više ne može uzdržavati. Danas znači predlaže se ukidanje jedne respektabilne ustanove koja veliku većinu svojih prihoda kako sam već rekla samo uprihoduje i koje je na tržištu pa se pitam je li racionalno i dobro da se Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo uklopi u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo ili ako smatrate da se to zaista treba učiniti, zašto to nije učinjeno puno ranije. Koliko sam vidjela iz prijedloga iz materijala bilo je pet izmjena ovog osnovnog zakona. Po ovom prijedlogu Centar za poljoprivredu, hranu i selo preuzima sve poslove i djelatnike zavoda, a oduzimanjem i zbrajanjem ugrubo onako brojčanih pozicija centra i zavoda za 2012. godinu proizlazi ušteda od oko milijun i 700 tisuća kuna što vjerojatno otpada na plaću zamjenika i ravnatelja zavoda te na naknade predsjednika i članova upravnog vijeća koja se sada ukidanjem zavoda isto tako ukidaju. Zar je onda i do sada bilo potrebno trošiti na te naknade novac, evo pa pitam predstavnika ministarstva kolike su bile te naknade ako se zna i kolike su bile plaće ako je to ta ušteda. U ovom slučaju evo žao mi je posebno što bi se ukinuo centar koji je jedan od rijetkih koji je u ovoj državi decentraliziran odnosno koji se ne nalazi u Zagrebu nego kako su i prijašnji sugovornici rekli u Osijeku. Pitanje je što će biti sa tim zaposlenicima zavoda, da li se oni sele u Zagreb ili će centar imati podružnicu u Gradu U ovom prijedlogu navodi se da će Centar za poljoprivredu, hranu i selo obavljati certificiranja sjemena i sadnog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, stručni nadzor nad sjemenom i sadnim materijalom, nadzor nad radom održivača sorti, očuvanje biljnih genetskih resursa i postupak zaštita biljnih sorti te ostale poslove sukladno Zakonu o sjemenu i ostalim zakonima na kojima se bazirao ovaj institut koji se ukida. Kako su ovdje prisutni nadležni iz ministarstva na ovu tematiku, iako me trenutno ne slušaju, ja želim ukazati na dva konkretna problema koji su se donosili iz života naših poljoprivrednika, konkretno iz Istre i smatram da to spada u njihov djelokrug rada. Prvi problem je glede priznavanja vinskih sorti koje isto spada u opis Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, a odnosi se na problem s kojim se susreću vinari posebice u Istri, a to je nemogućnost, odnosno nepriznavanje razlikovanja sorti Terana i Refoška, te nemogućnost komercijalizacije vina iz te dvije sorte loze jer se navodno tvrdi da je to jedno te isto. Pitam se kako je moguće da se u ostalim zemljama pa tako ću navesti samo najbliži primjer Republike Slovenije dopušta komercijalizacija obaju vrsta vina i Terana i Refoška. Pa ako je to moguće u Europskoj uniji zašto onda to ne bi bilo moguće i kod nas. Jer ovaj se zavod koji bi se danas ukinuo ipak bavio donošenjem rješenja o doslađivanju mošta i masulja, te specijalnih vina, o stavljanju u promet grožđa, mošta i vina i drugih proizvoda od grožđa i vina itd. Drugi problem odnosi se na djelokrug, jedan drugi djelokrug rada ovog Zavoda, a odnosi se na istraživanje ekonomike poljoprivrede, ekonomike u preradi poljoprivrednih proizvoda i u proizvodnji hrani, te istraživanja u područjima voćarstva, maslinarstva i povrćarstva. Čitanje ovih nadležnosti potaknulo me na ukazivanje još jednog problema koji dolazi iz stvarnog života naših poljoprivrednika a odnosi se na kvote plavog dizela za poljoprivrednike. Zavod bi za potrebe Ministarstva poljoprivrede, ja sad ne znam da li se to radilo ili nije. Ako se nije radilo smatram da se trebalo, ako se radilo smatram da je to netko trebao i uvažiti kao stručno mišljenje. Da li je netko izračunao koliko se po kulturi, po hektaru troši plavog dizela. Jer opće je poznato da razne kulture imaju razne potrebe za uporabom mehanizacije i/ili navodnjavanja uređajima koji također i agregatima koji također troše plavi dizel. Mislim i smatram da se tako stvara jedna velika diskriminacija između uzgajivača primjerice žitarica, povrća i slično. Evo to su bili neki konkretni primjeri koje smatram da se treba netko baviti u ovoj zemlji, a ne samo pitanjima di će tko sjediti u ovoj sabornici. Nadam se da se ovo ako prođe, prvo se nadam da će ovaj prijedlog ići ipak u drugo čitanje. Međutim, skeptična sam glede te moje nade izgleda da će ovo biti samo jedna promjena tabli na pročeljima zgrada raznih institucija, a tu promjenu tabli Vlada Republike Hrvatske uporno naziva reformom javne uprave. Hvala.

je zaista dovela do toga da evo već prije godinu dana Zavod za tlo koji je također bio u Slavoniji je također preseljen u Zagreb, a ovo je sada drugi zavod koji također istim načelom se premješta u Zagreb. Nadalje, Zavod za, da ne govorim samo o Slavoniji. Zavod za masline i južne kulture također je premješten u Zagreb. Od ranije već je zaista rekao bih pomalo smiješno da je Zavod za poljoprivrednu proizvodnju i hranu ili pak Zavod za agro-ekonomiku i selo također u Zagrebu. Evo i Ergela Đakovo također se pripaja i ne znam ni ja spaja itd. Nema tu nikakve uštede draga kolegice pogotovo kada se radi o Zavodu za rasadničarstvo i sjemenarstvo u Osijeku, jer kada gledate taj Zavod onda prilikom njegovoga utemeljenja iz proračuna je izdvajano za poslovanje toga Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, dakle 1999. godine 50% za poslovanje. Sada 2009. godine taj postotak je 16%. Sve ostalo Zavod ostvari dakle svojim poslovanjem. Tako da je ovaj zakonski prijedlog vjerojatno i vama kao što je i nama neprihvatljiv. Hvala lijepo. Hvala kolega Grubišić na ovim dodatnim detaljima iz života ovog Zavoda. Pa mislim da ovaj prijedlog samo pokazuje kako se proklamirana decentralizacija ipak ne provodi i da svakim danom sve sigurnije idemo u to da imamo primat u centralizaciji valjda da budemo najcentraliziranija zemlja u Europi što mislim da već i jesmo, a vjerojatno i šire. Šteta je što se, što nema vjerojatno pravog ekonomskog učinka od ovog i što se jedna respektabilna i profitabilna institucija u ovom trendu općeg ukidanja ukida bez vjerojatno dovoljno analize. Hvala lijepa. Dame i gospodo, zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti za ovu točku dnevnog reda.